ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog predsednika Republike Srbije da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere dr Miloš

na glasanje predlog Vrhovnog kasacionog suda da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere Slobodan Gazivoda, sudija Vrhovnog suda Srbije, u

predlog DRI da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere dr Jelena Stanković docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u

za člana Odbore Agencije za borbu protiv korupcije.Stavljam na glasanje predlog Socijalno ekonomskog saveta da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabere Ivan

- sedam, nije glasalo 11 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Ivana Kovačevića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.Stavljam na glasanje predlog Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Živojina Rakočevića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam članovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na izboru. Da im poželim uspešan rad.Stavljam na glasanje predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta u

143, protiv – šest, uzdržana - dva, nije glasalo 11 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta.Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam članovima Fiskalnog saveta na izboru i poželim ih uspeh

142, protiv – 20, uzdržan - niko, nije glasao niko.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog odluke o izboru Zaštitnika građana.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam Zaštitniku građana

je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u kao obaveštenje sada ću zakazati sednicu za polaganje zakletve i to će biti otprilike u 15,30 časova, pa vas molim da poslanici koji žele da prisustvuju, molim da ostanu tu još 15, 20 minuta. Hvala.